Poštovane dame i gospodo narodni poslanici nastavljamo sa daljim radom.Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.Izvolite. **Miladin Ševarlić** mi, pre svega, da se zahvalim Narodnoj skupštini Republike Srbije za pomoć u organizaciji Svečane akademije povodom jednog velikog jubileja. To je 150 godina Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara, koji je pravni sledbenik Društva za poljsku privredu osnovanog 1869. godine, koga su uglavnom osnovali naučnici koji nisu bili agronomske profesije, izuzev jednog

se predsednici što je odobrila konferenciju za novinare sa učesnicima, generalnom sekretaru za odobrenje korišćenja male sale, Grupi za edukaciju što su učesnike ovog jubilarnog skupa upoznali sa znamenitostima Narodne skupštine, Službi informisanja za organizaciju i Službi obezbeđenja.Takođe, hteo bih da iskoristim priliku da obavestim javnost da je 1. i 2. februara na Beogradskom sajmu održan tradicionalni Sajam pčelarstva Srbije. Ovo je jedan od plakata koji poručuje da čuvanjem pčela čuvamo sebe, ističući da, pre svega, na problem održivosti pčela utiče crno tržište pesticida u Srbiji, zatim prskanje u vreme cvetanja biljaka cvetnica i zaprašivanje iz aviona.Međutim, na ovoj plakati ima i nešto što je diskutabilno, a to je da, recimo, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike je logo na latinici. Ne znam zašto državni organi koriste latinicu u prikazivanju loga na ovakvim plakatima, kao i zašto jedna nacionalna organizacija, koja je inače vrlo reprezentativna, kao što je Savez hrvatskih organizacija, koristi latinicu za pripremu ovakvih plakata.Treće, želim da u kontekstu rasprave pre pauze o javnim izvršiteljima, kažem da se građani veoma žale još na jednu plasovnu pojavu, a to je da, pre svega, javna komunalna preduzeća koja imaju na desetine advokata, pardon pravnika, u svojoj službi angažuju još i advokate koji onda po tipiziranim obrascima podnose tužbe i na taj način uvećavaju troškove duga za dva ili više puta.Sledeće što želim da obavestim, to je da sam tri puta molio predsednika Republike da primi na razgovor ratne veterane i on je to konačno učinio pre 20 dana, posle 103 dana, ali od tada nema nikakvog novog sastanka, niti predloga bilo kakvih rešenja koja oni očekuju.Zatim, želim da kažem da je sinoć održana premijera dokumentarnog filma „Težina lanaca 3. deo“, Borisa Malagurskog, u kome su sa svojim izjavama i intervjuima nastupila i dva poslanika Narodne skupštine, kolega Đukanović i moja malenkost. Ono što je mene kao gledaoca sinoć zaprepastilo, to je činjenica da je tamo prikazan i dokument „Vikiliksa“, u kome stoji da je jedan politički aktivista obavestio američku ambasadu o spremnosti za podelu Kosova. Pa vas molim da pogledate to, da vidite ko je to predložio, da li podleže nikim sankcijama u ovoj zemlji, u ovoj zemlji, itd?Dalje, želim da postavim još jedno pitanje. Moja kuća je opljačkana pre nego što sam postao poslanik i to nije sporno. Postupak se vodi i tek sada će biti prvo ročište, 14. februara u Čačku, posle toliko godina. Ali, ono što je sporno, 1. novembra javile su mi komšije da se u mom dvorištu nalazi automobil. Pitali su me, da li sam nekog poslao da nešto istovari itd. Rekao sam da nisam, pozvao sam policijsku upravu u Čačku, zamolio da pošalju patrolu. Nisam se predstavljao kao poslanik, nego kao građanin. Oni su vrlo ljubazno poslali patrolu, posle dva sata su me obavestili da se tamo nalazi vozilo, ali da ne mogu da pronađu u evidenciji na prijavljenoj adresi na kojoj je registrovano to vozilo osobu na koju glasi vlasništvo nad vozilom. To vozilo je prenoćilo u mom dvorištu i tek kada sam izjutra zvao, rekli su da je ono tehnički neispravno, pa ga je dogurao 116 metara od ulice do mog dvorišta što je apsurdno.Otišlo je iz dvorišta i nisam dobio obaveštenje čije je vozilo. Rečeno mi je da angažujem advokata da podnese tužbu, pardon zahtev, javnom tužiocu da on pokrene postupak, pa tek tako mogu dobiti. Novembra 12, ovde je bila peta sednica, ako se ne varam, tada sam zamolio državnog sekretara iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da li je to moguće? On kaže – nije mi poznato, nešto tako, rekao je da će me obavestiti i da ću dobiti informaciju čije je vozilo. Do danas nisam dobio od MUP-a tu informaciju.Ne znam tu informaciju.Ne znam da li je to u skladu sa propisima ili nije, ali ne vidim koja je svrha izlaska, vrlo uljudnog, ispravno, korektnog patrole policijske uprave u Čačku, a da ne mogu dobiti informaciju, ne ja, nego bilo koji građanin, koja se tiče njegovog poseda i njegovog vlasništva. Hvala na pažnji.

ali po pitanju Kosova i Metohije kao neko ko se duže vreme bavi politikom, dužan sam da odgovorim.Godine 2004. desio se martovski pogrom. Na vlasti su bili Vojislav Koštunica, Slobodan Samardžić, Kovačević i cela ona ekipa i nisu se ozbiljno ni namrštili na kosovske Albance, a kamoli pokušali da zaštite Srbe. Ako je zaštita to što su planule dve džamije u Beogradu i Nišu, i Nišu, a kasnije i ambasade, onda smo time samo pokazali da smo jednako loši kao i Albanci, što nije tačno. Dakle, interes tadašnje vlasti je bio da se izjednačimo po paljenju svetinja, da bi oni opravdali to što nisu reagovali.Takođe, 2008. godine, na kraju 2007. godine, poznato je da Vuk Jeremić, Dragan Đilas, Borsko Stefanović, da su Dženifer Braš obećali da neće preći američke crvene linije ukoliko Boris Tadić bude izabran za predsednika Republike. S tim u vezi su tražili da Amerika utiče na kosovske Albance, da nezavisnost proglase tek posle izbora Tadića za predsednika Republike. U suprotnom, umanjiće mu šansu da pobedi Tomislava Nikolića.

se odjednom zabrinuo za podelu Kosova i Metohije i s tim u vezi moram da obavestim naše gledaoce da je Slobodan Samardžić, jel tako gospodine Martinoviću, otišao na Đilasov skup, a to je bio Koštuničin ministar, čini mi se, za Kosovo i Metohiju i s tim u vezi ja cenim da je on pristupio onim snagama koje su zarad izbora Tadića žrtvovali našu južnu pokrajinu.Današnja Vlada sve čini da popravi gotovo nemoguć položaj naše južne pokrajine. S tim u vezi, povučeno je negde 17 17 država je povuklo međunarodno priznanje, koje se desilo za vreme te bivše vlasti. Hvala.

moram da najoštrije osudim ono što se desilo u Gornjem Milanovcu, kada je brutalno pretučen aktivista SNS, Janko Langura. Tri lica su ga brutalno pretukla i pretila mu rečima - debilu naprednjački, pobićemo ti celu porodicu.Inače, treba da znate da je Janko Langura čovek koji se hrabro suprotstavio Bošku Obradoviću kada je ovaj, po običaju, hteo nasilno da upadne u SO Gornji Milanovac,

a povodom saznanja koje je Marko izneo da je Dragan Đilas nudio odbornicima da ne dolaze na sednice Skupštine kako bi srušio vlast u Čačku, nudio određeni novac.Ja sam advokat Marka Parezanovića u tom predmetu i ono što mogu da se setim je da kada smo predložili Janka Langura za svedoka, da je upravo Dragan Đilas rekao da će on doći da vidi ko su ti svedoci, šta god to značilo. Langura nam je rekao da posle ovog našeg predlaganja njega za svedoka, da je dobio anonimne pozive i uznemiravanja.Ostaviću uznemiravanja.Ostaviću svakako građanima Srbije da procene da li Dragan Đilas ima direktne ili indirektne veze sa ovim što se desilo Janku Janku Languri, ali mislim da građani ne mogu da zaborave da je Dragan Đilas direktno stajao iza onoga što se dešavalo u RTS-u kada su ljudi nasilno ušli sa motornim testerama, da je direktno ili indirektno stajao iza onog nasilnog pokušaja upada u Skupštinu i da je faktički podržao ono nošenje vešala na Terazijama, koje znamo kakvu simboliku ima.Pozivam nadležne organe da pronađu počinioce ovog napada na Janka Languru i da zaštite Janka Languru na sve moguće načine, jer je on jedan čestit i pošten čovek.Što se tiče ovog autentičnog tumačenja, apsolutno pozdravljam jedno ovakvo usvajanje ovog autentičnog tumačenja, kao advokat, a siguran sam da i moje kolege advokati podržavaju ovo, jer ćemo ovim faktički otkloniti pravnu nesigurnost koja je postojala, jer upravo tim članom 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije baš najjasnije bilo definisano šta znači overeno punomoćje, pa je to tumačeno na taj način da to overeno punomoćje mora biti overeno kod notara.Na ovaj način, ovo tumačenje će pomoći da ubuduće to punomoćje ne mora da se overava kod notara, čime ćemo ne samo povećati pravnu sigurnost, uskladiti Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa kodeksom profesionalne etike advokata, nego ćemo i smanjiti troškove postupka, obzirom da stranke više neće morati da plaćaju javnim beležnicima overu.Zato, podržavam ovo Autentično tumačenje i pozivam sve narodne poslanike da ga usvoje.Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, veoma je zanimljivo što ste ovu tačku dnevnog reda uvrstili kao jedinu i mislim da je to najbolji pokazatelj koliko su jaki pojedini lobiji u Srbiji, interesni lobiji, naravno, pre svega, advokatski lobiji.Vi, očigledno, niste zaboravili kako je bilo kada su vam advokati štrajkovali, praktično, u jednom dužem vremenskom periodu kada su blokirali čitavo sudstvo u Srbiji. Vi, na primer, ne hajete za to što su ratni vojni invalidi i ratni veterani, praktično, prezimili,

nisu dovoljno bitni i nisu došli na dnevni red.Zašto je to tako? Da li je to zbog toga što oni ne blokiraju ulice, kao što su to danima i nedeljama radili taksisti u Beogradu, pa su zaslužili subvencije koje im je obećao Aleksandar Vučić? Međutim, kada neko protestuje pristojno, protestuje dostojanstveno, kada ne želi socijalu, kada ne želi da bude ponižen, onda ste vi i slepi i gluvi.Mi smo ovde čuli od prethodnih govornika kako je veoma bitno da advokatska profesija bude nezavisna, pa eto, treba da bude nezavisna i od davanja ovog punomoćja, a pre svega, ja mislim da su tu nezavisnost izborili onog trenutka

i koliko kada je nešto njima bitno može brzo da dođe do izmene zakona, odnosno, u ovom slučaju, do Autentičnog tumačenja jednog člana zakona.Pričao zakona.Pričao je tu gospodin Neđo Jovanović da valjda treba imati poverenja u advokate, jer, kaže, s jedne strane je to, a s druge strane postoji odgovornost advokata.Ja bih voleo da on kaže konkretne podatke koliko je to advokata ne u prethodnoj godini, nego u prethodnih 20 ili 30 ili 50 godina, neka nabroji na prste jedne ruke, da čujemo koliko je to advokata odgovaralo zbog nesavesnog rada, zbog štete koju su pričinili svojim klijentima?Jedino sa kim se po tome mogu meriti advokati su možda sa lekarima, jer kao što nema lekara koji je osuđen za loš rad i za nesavesno lečenje, e tako nema ni advokata koji su osuđeni za nesavestan rad.Kaže, na primer, isti govornik kako stranka nije dužna da trpi teret troškova i da plaća nadoknadu za overu kod notara koja nije mala. Dakle, kada je reč o advokatima, onda ta nadoknada treba da se ukine, ali kada je reč o građanima Srbije, koji će i dalje biti dužni da plaćaju ogromne, ničim opravdane, nadoknade kod notara, onda je to u redu.Da vidimo kako vi pravite taj, da kažem, rang za koga je bitno za koga nije bitno.

Onda ste priznali da kao vlast i kao režim niste u stanju da obezbedite građanima kvalitetnu uslugu, da obezbedite da proces sudskog izvršenja funkcioniše u skladu sa zakonom i onda ste to dali privatnicima. Privatnicima dali javna ovlašćenja ne da bi oni radili u interesu građana, nego da bi se oni enormno obogatili.Pogledajte obogatili.Pogledajte njihove finansijske izveštaje, pogledajte nekretnine koje kupuju. Dok najsiromašniji građani Srbije grcaju u dugovima, jedva sastavljaju kraj s krajem, ti ljudi se enormno iz dana u dan bogate.Vi ste nedavno izmenama i dopunama zakona, za koje je ja mislim najzaslužnija poslanička grupa SRS baš zbog toga što uporno kritikujemo javne izvršitelje, za dve trećine smanjili nadoknade koje javni izvršitelji naplaćuju onima koji dospeju, da kažem, u proces da im deru kožu.Vi ste pričali kako, za razliku od onih žutih lopova, koji su doneli taj zakon, kada su sudski izvršitelji bili praktično nestručni, vi ste im dali neke kurseve da završe, pa da kad deru kožu sa leđa građana, da to rade veoma stručno i ta se stručnost, nažalost, vidi. Time što ste smanjili nadoknade javnim izvršiteljima za dve trećine, ne za 10 ili 15%, vi ste priznali koliko su one bile neumerene, koliko su bile neopravdane i kakva je to pljačka građana Srbije bila.Sada da vas pitam koliko je javnih izvršitelja nakon smanjenja nadoknadi odustalo od daljeg obavljanja tog posla? Koliko je njih reklo - nećemo više, ne isplati nam se da radimo za trećinu nadoknade? Koliko? Nije nijedan i to vam govori da oni i dalje dobro žive, da su te nadoknade i dalje ogromne, da su i dalje neopravdane i da se i dalje na taj način pljačkaju građani Srbije, ali tu postoji još jedno zanimljivije pitanje. Za ove građane koji su plaćali do skoro tu enormnu nadoknadu u punom iznosu, kako planirate njih da obeštetite? Priznali ste da su nadoknade bile ogromne, da su neopravdane. Kada i kako planirate da te ljude obeštetite i do kad će Srbijom vladati oni koji mogu da utiču na vrh režima?Mi smo čuli pre nekoliko dana i za tajkune jednu perfektnu definiciju od ekonomskog eksperta iz SNS, koji kaže - nisu tajkuni obični kriminalci, to su kriminalci povezani sa vrhom vlasti i zato ne mogu tajkuni da se hapse i tu ste apsolutno u pravu, ali je problem što su ti tajkuni povezani sa vrhom vaše vlasti i to je razlog zbog koga tajkuni ne odgovaraju, zbog koga tajkuni ne mogu da budu uhapšeni.Pričate o odgovornosti advokata, a ovo je država u kojoj ne odgovaraju ni ministri. Ovo je država u kojoj niko ne odgovara, pogotovo ne oni koji su na vrhu te kriminalne piramide.Evo danas nova hapšenja u „Železnici“. Nakon hapšenja onog direktora Miroljuba Jevtića, koji je bio bliski saradnik i savetnik Zorane Mihajlović, koga je lično odabrala i postavila na mesto odakle odakle je pljačkao građane Srbije, a preporuka mu je bila to što je uništio prethodna preduzeća u kojima je radio. Evo, danas je uhapšen i državni sekretar, Miodrag Poledica se valjda zove,

očekivati od Zorane Mihajlović da snosi moralnu odgovornost, morali bismo pretpostaviti da ona ima neki osećaj morala, za osobu koja novac prima, kako ona kaže, ne od države, to bi je valjda bilo sramota, a nije je sramota da troši ogroman novac, da uživa u luksuzu, da potroši više od milion dinara sa kartice ministarstva na donji veš ili desetina hiljada evra na ženske tašne, ali je sramota da prima platu kao potpredsednik Vlade ili kao ministar. Kaže, ona je časna, neće da prima novac od građana Srbije, nego prima od Miće Megatrenda. Prima na „Megatrendu“, na kojima, kako sami kažu, vlada rasulo i na kojima se mesecima ne primaju plate, ali to i dalje ne smeta Zorani Mihajlović da iz dana u dan puno troši.Sada ja vas pitam da li će i kada će odgovarati Zorana Mihajlović? Da li, kada je ona u pitanju, se opet vraćamo na onu priču ne valjaju sudije i ne valjaju tužioci? Čas vam valjaju, čas ne valjaju. Čas su ih birali žuti, pa zbog toga puštaju lopove ili uopšte ne hapse lopove za koje biste vi da budu uhapšeni, a malo, malo opet su dobri, pogotovo kada ih vi birate i kada ih vi unapređujete.Da li to znači da treba očekivati u narednom periodu možda da imamo i privatne sudije, da imamo privatne tužioce, jer vi kada se suočite sa problemom, vi umesto da ga rešavate, vi ga zaobiđete? Tako je bilo sa ovim javnim izvršiteljima. Umesto da uredite sistem, da funkcioniše kako treba, vi ste to rešili tako što ste privatnicima dali da oni to rade.Čuli smo maločas, pet milijardi dinara i preko pet milijardi su inkasirali za svega šest meseci. Zamislite vi koliki je to novac?Dakle, nije tačno da u Srbiji nema para. Nije tačno da ne postoje mogućnosti. Problem je drugi, Srbija je zemlja nepravde. Srbija je zemlja u kojoj se pogoduje onima koji su najmoćniji. Srbija je zemlja u kojoj se pogoduje onima koji su najbliži vlasti. Srbija je zemlja u kojoj se ne rešavaju problemi građana, već se teži nekim megalomanskim projektima kako bi ostali zapamćeni u istoriji.Kao što je Đilas pravio most koji je koštao više stotina miliona evra, iako je mogao da bude neuporedivo jeftiniji, a valjda ne bi bio toliko lep, tako i vi pravite pijacu od milijardu i po dinara, tako i vi pravite i radite mnoge druge projekte za koje jednostavno nema opravdanja.Ja sam zaista bio, da kažem, negativno iznenađen što ste vi na prethodnoj sednici kada sam o tome govorio, branili pijacu od milijardu i po dinara i hvalili to kao jedan od najvećih dometa vašeg režima. Eto, kada su žuti napravili pijacu od milijardu i po dinara? Nisu, ali tu su ovi njihovi bivši rukovodioci, bivši funkcioneri Demokratske stranke da pokažu da ono što nisu uspeli da ostvare u zlatno vreme DOS režima mogu da ostvare u zlatno vreme i kako vi kažete zlatno doba režima SNS.Godišnji

budžet za Prijepolje godišnji, milijardu i po za pijacu. Sedamsto pedeset miliona dinara budžet za Mladenovac godišnji, milijardu i po za pijacu.I vi umesto da ćutite, vi to branite. To pokazuje koliko ste vi u ovoj političkoj sceni nedorasli i koliko ništa ne razumete. Dok ljudi nemaju osnovne životne potrebe obezbeđene, dok su deca gladna, pogledajte koliko dece ide bez doručka u školu, u osnovnu školu, po vašim istraživanjima i vi u toj situaciji kažete - imamo viška novca, ne znamo šta ćemo sa njim, potrošićemo ga na pijacu.Sve smo druge probleme rešili u državi i još je ostalo da donesemo autentično tumačenje da ne mora neko da ode kod notara da plati advokatu, odnosno da plati notaru da bi overio punomoćje za advokata. Jesu li ovo gorući problemi u državi Srbiji, po vašem mišljenju? Ima li nešto važnije od Palilulske pijace koja koštala milijardu i po dinara? Ima li?Evo kažu kolege da je to možda vaše rešenje za korona virus. Imali ste jednog eksperta koga ste poslali u Kinu, on je tamo primetio problem na vreme, vratio se i rekao – gradi pijacu. To su dakle, vaši ekonomski eksperti.Još jedanput, gospodo, podsećam vas na to da ratni vojni invalidi i ratni veterani već duže od četiri meseca mirno, dostojanstveno, časno i pošteno izražavaju svoj protest zbog toga što im Srbija kao država nije odala priznanje za posao koji su obavili za istu tu državu, oni koji su je branili, oni koji su krvarili, koji su izgubili živote, koji su izgubili delove svoga tela, a pogledajte o čemu vi raspravljate?

i demagošku priču koju je moj prethodnik ovde tako maestralno izneo, građani Srbije bi došli do zaključka da se on stvarno bori za njihova prava.Nasuprot, građani Srbije moraju da shvate da ovo nije borba za njihova prava, ovo je borba za jeftine političke poene, ovo je borba za cenzus čak i ako se spusti, pitanje je da li mogu da ga ostvare, mislim na mog prethodnika i stranku koju on predstavlja.Napad na advokaturu na način kako je to učinio moj prethodnik je opet jedna vrsta klasične demagogije imajući u vidu da je upravo on bio i deo advokature i deo pravosudnog sistema.Pa uvaženi gospodine, ako je tako bajno u advokaturi, evo izvolite vratite se u advokaturu da bi stekli velike prihode na koje tako besramno ukazujete, pa se obogatite ukoliko želite da se obogatite i pod uslovom da imate dostojnost kao osnovni uslov da bi mogli da budete advokat.Ali, ono što građane Srbije treba daleko više da interesuje, treba da ih interesuje ono o čemu je moj prethodnik govorio 30 sekundi, a 15 minuta potrošio na drugu priču, 30 sekundi je govorio o autentičnom tumačenju, a 15 minuta je potrošio na demagogiju tražeći od ratnih vojnih veterana da glasaju za njegovu stranku.Nemam ništa protiv toga, neka bude tako i dozvolite mi samo još nekoliko rečenica. Ja sam advokat kad uđem u ovu Skupštinu i kad izađem iz nje. Za mog prethodnika ne znam. Ono što je bitno, bitno je da građani Srbije znaju da je advokatura reagovala samo onda kada je bila ugrožena. Deset hiljada i 200 advokata postoji u Srbiji. Od tih 10 hiljada i 200 advokata, one uslove o kojima govori moj prethodnik, bori se za egzistenciju i traži mesto kako će da afirmiše svoju struku i svoju profesiju.Advokatura, kao branša, je jedinstvena i ostaće jedinstvena i apsolutno nikada neće dozvoliti ni podržavljenje, niti uticaj na način kako je to moj moj prethodnik pokušao da usmeri i to navodni revolt građana prema advokaturi. Advokatura je časna profesija.Kada smo već kod odgovornosti advokata, za razliku od drugih komora, esnafskih komora, upravo Advokatska komora vodi veliki broj postupaka protiv advokata koji su se ogrešili i o zakon i o kodeks profesionalne etike advokata. Veliki broj njih je sankcionisan. Neki su isključeni iz advokatskih komora, ne mali broj, a to što pravosuđe nije reagovalo procesuiranjem, to ostavljam onima koji obavljaju kao nosioci pravosudnih funkcija onaj posao koji podrazumeva sankcionisanje svih onih koji su se protivpravno ponašali, odnosno protivpravno delovali, pa makar bili i nekadašnji advokati. Hvala.

nešto smisli da prebaci Aleksandru Vučiću, SNS, parlamentarnoj većini ili Vladi Srbije, kako zna i ume, a po pravilu slabo zna i još slabije ume.Potpuna konfuzija. ne stara se država danas dovoljno da pokaže da uvažava ljude koji su učestvovali u odbrani zemlje. To kaže neko ko naravno dovoljno retko dolazi u Narodnu skupštinu da bi čuo kada mi pričamo, a pričamo i pokazujemo.Evo, vidite, ovako se odnosi ta država prema tim ljudima danas. Ovako izgleda vojna spomenica povodom dvadesetogodišnjice od herojske odbrane države 1999. godine. Ovo je potpisao Aleksandar Vučić, ovako izgleda samo odličje i to se ove godine dodeljuje svim ljudima koji su učestvovali u toj odbrani 1999. godine. To vam je živ primer kako se država prema tim ljudima odnosi danas.To kaže neko i zbog toga je ponajviše zbunio samog sebe, koji bez stida i srama sedi i dan-danas u vlasti sa onima koji su se uvek stideli ljudi…(Milorad Mirčić: Bastać.)Tako je, vaš Bastać i vaš Đilas, na njih mislim. Na vašeg Bastaća i vašeg Đilasa i vašeg Vuka Jeremića i ostale sa kojima sedite zajedno i trošite narodne pare na Starom Gradu, koji su se stideli svih ljudi koji su branili ovu zemlju, koji su ih potcenjivali, nipodaštavali.Godine 2009. kada je bilo 10 godina od odbrane zemlje, nisu se nikoga setili. Naprotiv, te su ljude izbacivali, tim ljudima su prekidali radni odnos i gledali samo kako da ih se reše pošto-poto, nisu to ni krili.E, dok sa takvima delite te vrednosti i sedite zajedno, vi nas pitate nešto. To je taj nivo demagogije. Pa, ja ne znam da li sam ga čuo skoro, osim možda od poslanika Ševarlića danas, koji, koliko vidim, ne može sam da odluči više jel za celovito Kosovo nezavisno ili se vratio na pozicije Sande Rašković Ivić i Samardžića, da hoće samo da trguju i šićare, pa neka bude 10, 20, 30% nije važno, samo da nam njihovu vlast niko ne ugrozi ili je nešto treće.Dok ste vi tako lepo zbunjeni, da vam kažem nešto, 3% je, i kada mi dođemo do 3% cenzusa, za vas misaona imenica. Ali, samo nastavite tako, što više tako radite, više ljude podsećate koliko je danas sve bolje, drugačije i sa mnogo više dostojanstva za ovu zemlju.

450 miliona budžet jeste budžet za našu opštinu za teritoriju blizu 500 kvadratnih kilometra. Sa tim se borimo, trudimo, to radimo najbolje što možemo. Jeste kada neko kaže da je milijardu i 500 hiljada dinara dato za izgradnju pijace, pijace, to je velika cifra. To je cifra koja treba da se pitamo u ovoj situaciji kada smo svi, male opštine na jugoistoku Srbije, sredine, to su tri, četiri budžeta.Ali o tome neka neko kaže, to će da kažu građani opštine gradske opštine Palilula, za to što je tamo urađeno ima neko ko je dao nalog, ko je tražio nabavke i sve te stvari. Za to sigurno nije kriv naš predsednik Aleksandar Vučić, koji se bori za sve nas, na svakom mestu da se ulažu sredstva. Za to ne može kriva ni predsednice Vlade, ni Vlada Srbije. Ima neko ko vodi tu gradsku opštinu, ima neko ko donosi odluke, ima neko ko će za to da odgovara.Inače, to mogu da kažem samo, ili je to sad tržni centar, ja nisam tamo bio zato i da vam kažem pošteno, meni je bitniji moj kraj gde živim i bitnije mi je tamo kod nas uloženo 150, 200 hiljada dinara, da uradimo nešto za decu, da uradimo nešto za školu, da uradimo nešto u nekom selu. Teritorija odakle ja dolazim je velika teritorija, blizina Stare planine, lepota, sve na jednom mestu.Prema tome, zalagaću se i u narednom periodu da veliki broj takvih opština, kao što je moja opština, da ima mogućnosti da dobiju sredstva za za izgradnju pijace. Ali, vrlo je bitno šta na toj pijaci treba da se radi, šta treba da se tu prodaje, da li će to biti iz Svrljiga, Bele Palanke, Gadžinog Hana, da li će to biti iz Merošine ili će to biti iz Kine ili će to biti iz Španije?Mi moramo da se borimo da naši proizvodi budu na tim pijacima. Ja mislim da trebamo naredni period mnogo više ulagati u sredinu odakle ja dolazim, jugoistok Srbije, zdrava sredina, zdrava hrana i da tamo možemo da živimo, da ljudi iz Palilule, Vračara, da dođu tamo kod nas, da tamo kupuju kuće u nekim selima da mogu da žive, da imaju svež vazduh, a ne da tu udišu smog.Znači, loša sredina jeste gde ima mnogo ljudi, gde je vazduh zagađen. Mi se moramo zalagati da gde je veliki broj, da dođu u te sredine, da dođu u Svrljig, da dođu u Belu Palanku, da tamo zajedno sa nama radimo, da tamo dolaze ljudi koji su završili fakultete, logopedi, psiholozi, pedagozi, tamo šta nama fali i da dođu tamo kod nas i normalno, radna mesta, zdravlje, hrana, to je ono što nama treba.Inače, ja nisam protiv toga što grad Beograd, kao najveći grad, dva miliona ljudi, ima sredstva za svoje potrebe, za svoje gradske opštine. Meni je mnogo bitnije da u selu Palilula, koja se kaže isto Palilula, to je u Svrljigu, u tom selu da možemo da uradimo put, da približimo to selo opštini Knjaževac i normalno, da radimo za male sredine.

dva.Ovo je bila pokazna vežba kako izgleda kada se malo pročačka osinje gnezdo. Vidite vi kako su svi puni jeda, kako nastupaju oštro, kako su pravedni. Ja bih pomislio da će gospodin Neđo Jovanović tako da reaguje kad pričaju o tome kako je njegova stranka donosila zakone zajedno sa žutim lopovima pre 2012. Onda nema demagogije, onda nema jeda, nema srdžbe, onda ćutite.Vi politički birate kada ćete odgovarati, a kada nećete odgovarati i mislite da možete na taj način da ubedite u nešto građane Srbije.Gospodin Miletić kaže ne ljuti se on što se u Beogradu milijardu i po dinara da za jednu pijacu, a godišnji budžet u Svrljigu 450 miliona. Jeste. Ali, da li je to u skladu sa proklamovanom politikom Vlade o ravnomernom razvoju svih delova Srbije? I, kako će ljudi ostati u Svrljigu ako više od tri godišnja budžeta vaša se u Beogradu potroši na pijacu, a od toga prvi građani Beograda nemaju nikakve koristi?Dakle, 60% građana Beograda i dalje nema kanalizaciju, nema gasovod, nema toplovod, nema dostupnu zdravstvenu negu. E, to je problem.Dakle, suštinski i principijelno prigovarate po ko zna koliko puta

Sa svim vašim koalicionim partnerima koji su okrvavili ruke ne do lakata, nego do ramena.Nemojte vi pričati o koalicionim partnerima. Treba da vas bude sramota. Sa najvećim srpskim neprijateljima i ubicama ste pravili koalicije i govorite da je to u interesu građana Srbije. Jel sad bolje ljudima na Kosovu i Metohiji nego pre četiri ili pre osam godina? Nije.Drugo, Đilasa ste vi birali na mesto predsednika Košarkaškog saveza, nisam ja, a Đilas je pre toga finansirao vašu stranku i vaše kampanje, a ne SRS. On je taj koji je vama, zajedno sa Mikijem Rakićem, zajedno sa Borisom Tadićem,

On je jedan od većih junaka u SNS. Moram da pohvalim koliko je on častan, koliko on ima osećaja i morala i kako je spreman da napadne nekoga ko mu je politički protivnik, ali pre svega onda kada nije tu. Ćuti kada dobije miša po glavi, ćuti kada mu neko argumentovano ukaže na nešto šta radi, ali kad primeti da nema nikoga ko može da mu odgovori… (Isključen moram da vam skrenem pažnju da pravo na repliku ne podrazumeva da vi možete da vređate sve poslanike u

ako pričate o bezobrazluku i ako pričate o nekakvim uvredama, koga sam ja to uvredio, koju sam to neistinu izrekao? Nikoga uvredio nisam. Ja sam pohvalio Aleksandra Martinovića za hrabrost da napadne političke protivnike kada nisu tu.

Ni u jednom trenutku nisam prekršio odredbe člana 107. Poslovnika.Da li želite da se Narodna skupština o tome izjasni u danu za glasanje? Da ili ne?

On kaže da smo mi u koaliciji sa ratnim zločincima. Njegov predsednik pozvao srpski narod na KiM da glasa sa Srpsku listu. Da li vi slušate šta vam govori predsednik stranke?Ja

Šarović ne predstavlja apsolutno bilo kakav politički faktor u Srbiji. Jedino što zna to je da se javlja po Poslovniku, da vas lično vređa i jako voli pare. Jako voli pare, Đilasove pare i da se on pita SRS bi bila deo Saveza za Srbiju.Što se tiče Marka Bastaća, vi koji toliko naričete nad sudbinom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i koji se busate u junačke grudi, gospodine Šaroviću, kada je u pitanju odbrana srpskih svetinja u Crnoj Gori, pa taj Marko Bastać je produžena ruka svih crnogorskih mafijaških klanova ovde u Beogradu. Da zaboravimo i kesu na glavu, da zaboravimo i uzimanje para za izdavanje građevinskih dozvola tamo gde ne mogu da se grade objekti, da zaboravimo 13.000 evra koje je uneo u rancu na aerodrom Beograd, kaže, kao pomoć nekom svom prijatelju, možda si ti taj prijatelj kome je nosio 13.000 evra, ali sve to da zaboravimo, Marko Bastać je i dan danas direktna veza režima u Crnoj Gori sa crnogorskim mafijašima ovde u Beogradu, i to je živa istina i to građani Srbije treba da znaju. Niste naveli odredbu Poslovnika za koju smatrate da sam je prekršio, pa u skladu sa članom 133. stav 8. vreme vašeg izlaganja biće oduzeto od poslaničke grupe.Reč

27.Način na koji vi vodite ove sednice najbolje je ogledalo vaše koalicije. Vi danas i svih ovih prethodnih dana, meseci i godina, evo već ste osam godina na vlasti, pokazujete koliko ste silni, pokazujete koliko ste časni, pokazujete koliko razumete parlamentarnu demokratiju i koliko razumete šta znači fer i korektna politička borba.Vas nikada niko nije vređao na ovaj način, bilo koga od vas. Umesto da se potrudite da se u Srbiji napravi minimum konsenzusa oko bilo kog pitanja, oko bilo kog političkog pitanja pa makar oko najsitnijeg, sve što radite, sve što radi vaš režim je satanizacija političkih protivnika.Vi pričate nekom da je politički jalov…(Predsedavajući: Kakve to veze, kolega Šaroviću, ima sa povredom Poslovnika?)Gospodine Arsiću, vi možda niste slušali prethodnog govornika i možda niste čuli šta je on sve izgovorio… Kolega Šaroviću, odlično sam čuo šta je sve izgovoreno. Niste naveli…(Nemanja

Ona priča ko je tu, ko nije tu, Nemanja Šarović služi samo za to što se on nada da ćemo mi da primetimo da je on tu, jel tako, pošto se to dovoljno često dešava da mi to moramo da primetimo, jer se ne podrazumeva. Svaka čast što je smogao snage i hrabrosti da se pojavi u Skupštini jednom i ovog meseca.Koliko meseca.Koliko je to konfuzno i koliko je to samo sa sobom u zavadi potpuno je jasno na osnovu svega što je ovde rečeno. Kažu ljudi da su oni protiv enormnog bogaćenja, kažu da su protiv nekih tajkuna, čak i kritikuju Dragana Đilasa zbog one pljačke koju je napravio na mostu. Jeste, napravio je, a sede i dan danas sa tim istim čovekom u koaliciji na Starom gradu. Da li dele pare od mosta? Šta rade tamo? li im smetaju tajkuni i enormno bogaćenje? Odlično. Da li ste se setili da pitate tog vašeg Dragana Đilasa ili, ako je zauzet nešto ovih dana, pitajte tog vašeg Bastaća sa kojim se družite tamo svaki dan po Starom gradu, tog švercera što navlači ljudima kese na glavu, glavu, koji je recept za to famozno uspešno bogaćenje da se postane multimilioner, da se 619 miliona evra nabaci na računa svojih firmi tokom vlasti, tokom bavljenja politikom na najodgovornijim funkcijama, a upravo zahvaljujući bavljenju politikom? Recimo, ispitajte kakve postoje veze između te vrste bogaćenja i direktnih veza sa kriminalnim klanovima koji vršljaju po Beogradu, a na koje je upravo ukazao i Aleksandar Martinović.To su sve stvari koje možete, što se kaže, u krugu porodice da razjasnite, da pitate te vaše najbliže saradnike i verne koalicione partnere kako to ide. To bi bilo dobro da nam objasnite.Bio sam ubeđen da ljudi koji su na nivou onih priča Marinike Tepić, deca sirota padaju u nesvest od gladi, u ovoj sali više nema nakon što su oni rešili da se prebace na restoran „nikada dovoljno siti i zabrinuti za glad“ i na blagajnu. Međutim, imamo njihove eksponente i ovde. Nemanja Šarović sada priča priče Marinike Tepić – jadna deca padaju u nesvest od gladi, baš kao što je pričao Kenine priče ili priče Boška Obradovića kako je ovde neka strašna diktatura i niko neće da pronađe minimum nekog konsenzusa. Vi koji ste svoj konsenzus sa tajkunima i lopovima našli odličan tamo na Starom gradu, taj konsenzus negujte, nemojte da se brinete za demokratiju u Srbiji, nemojte da pokušavate da izigravate Boška Obradovića u njegovom odsustvu, kada smo kod toga ko je prisutan, ko je odsutan, jer da znate sve i da ste umesto njega vi, a to vam je očigledno najveća želja, sada uz skute Đilasu u Savezu za Srbiju, da vi budete Boško Obradović umesto Boška Obradovića, vama bi i dalje tih 3% koje ćemo da napravimo kao cenzus bili misaona imenica. Gospodine Rističeviću, vaš predlog da amandmanski spustimo to još niže 2%, 1%, možemo da raspravljamo o tome, ali znate šta, njima je i to veliko kao kuća.

Zahvaljujem se, predsedavajući.Ni kao advokat, ni kao narodni poslanik neću dozvoliti da se komentari o advokaturi svedu na nivo banalnosti, trivijalnosti i prizemnosti, čak i uvreda koje su izrečene od mog kolege Nemanje Šarovića.Ponoviću, advokatura je časna i čestita profesija, a mi danas, umesto da govorimo o autentičnom tumačenju jedne odredbe, jednog člana Zakona o izvršenju i obezbeđenju se svodimo na to da prihvatamo nešto što je i bestidno i besramno od kolege Nemanje Šarovića kada komentariše advokate i advokaturu.Advokatska profesija se ne može ni u kom slučaju devalvirati na način kako to čini Nemanja Šarović.U samom autentičnom tumačenju smo non-stop ukazivali i to ću da ponovim ovo autentično tumačenje nije u interesu advokata i advokata pojedinca, ovo je u interesu advokatske profesije, koja mora da se obavlja u korist građana, kao korisnika advokatskih usluga, kao klijenata, kao stranaka.

da budu zaštićeni upravo sistemski, upravo zakonom, na način koji im dozvoljava da ne trpe nikakve terete, nikakva overena punomoćja, nikakve neprijatnosti, već da grade odnos poverenja sa lekarom, kao što ga grade sa advokatom.Međutim, očigledno je da u ovoj Skupštini postoje oni koji i to što je dobro za građane ne žele da prihvate na taj način, već isključivo populizmom, već isključivo demagogijom pokušavaju da pridobiju nešto što je očigledno utopija. Utopija je izborni cenzus.Advokatura ostaje onakva kakva jeste. I oni koji su se ogrešili o advokaturu u redovima advokature će uvek odgovarati i odgovaraju. I advokatura se zbog toga razlikuje od drugih.A

A neka Nemanja Šarović razmisli gde je on i njegova stranka u celokupnom vremenskom periodu parlamentarnog delovanja. Zahvaljujem se.

Put kojim sutra može svako ko želi iz Beograda, Palilula, Vračara, da dođe, a i dolazi veliki broj ljudi tamo kod nas, idu do Stare planine.Meni je veliko zadovoljstvo da i vi dođete, zajedno da odemo do Stare planine, da obiđete lepote našeg kraja, da vidite kakav je put. Put je urađen kao da ste u Švajcarskoj. To je Srbija, to je Svrljig, to je okolina Svrljiga.Radi se pruga. To su velike investicije za naš kraj. od Niša preko Svrljiga prema Knjaževcu, pruga koja će biti žila kucavica za razvoj privrede, za razvoj poljoprivrede, za sve ono što nije urađeno ranije. Ja sam više puta govorio ovde u Skupštini u kakvom je stanju bila ta pruga, koja je za vreme mandata

pravi se i ta pruga će biti nešto za nas vrlo bitno. Tu će, osim privrede, da budu i turistički kapaciteti. Lepote našeg kraja, Svrljiga, Bele Palanke, Gadžinog Hana, to je nešto što samo na licu mesta neko može da vidi.Inače, ja bih uvek više voleo i želim da se mnogo više ulaže i stvara u Svrljig, u te naše opštine jugoistočne Srbije, a ne u Beogradu. Stvarno, to iskreno kažem. Ja volim svoje mesto, volim svoje selo, volim svoj kraj. Ja u Beograd dolazim zato što je tu Skupština, inače, volim svoj kraj. Nisam protiv Beograda, nisam protiv Novog Sada, nisam protiv Subotice, volim svaki pedalj naše zemlje, ali više volim svoje selo i više volim svoj Svrljig i više volim Niš, gde je centar jugoistočne Srbije.

Međutim, doživeo sam repliku, ne znam po kom osnovu? Nikoga nisam spomenuo, ali ću zato sada reći.U tom filmu tangira se jedan od sadašnjih potpredsednika Vlade i ministar.

jeste videli, gospodine Ševarliću? Ti ljudi sa kojima ste izašli na izbore, šta su napravili na Kosovu i Metohiji? Jel ste videli to? Za to vam nije trebao neki ekran da mu priđete bliže. Kakvu su politiku vodili? Jel ste zaključili da se nešto pametno tamo dešavalo zaslugom tih ljudi 2004. godine kad je narod stradao? Ili ste možda propustili da primetite njihovo sramno ponašanje 2008. godine?Evo, taj Vikiliks pomenu danas i gospodin Rističević. Taj isti Vikiliks kaže - ljudi, sa kojima ste vi na izbore izašli, sa kojima ste delili vrednosti u dovoljnoj meri da svoje ime uz njihovo stavite i na kontu toga postali narodni poslanik, molili su američku ambasadu da ne proglašava nezavisnost do izbora u Srbiji, da njima rezultate ne ugrozi i da oni mogu da postanu opet narodni poslanici, opet ministri, itd.Posle toga, dan, dva posle izbora nije ih ništa bilo briga. Mogli su da rade šta god hoće. Rekli su američkoj ambasadi – onda slobodno proglasite, mi da se mešamo nećemo. Jel vam to poznato? Jel vam poznato na primer zašto je dao ostavku svojevremeno gospodin Koen koji je bio zadužen da vodi te pregovore? Jel vam možda poznato ili ste čuli? Za to vam ne treba Vikiliks. Za to vam treba samo da pročitate dnevne novine, da pogledate vesti iz tog perioda, zvanične državne informacije, da čovek nije mogao svojim očima i ušima da veruje kada je slušao od evropskih zvaničnika koji svedoče da ih je kabinet Borisa Tadića, Vuk Jeremić lično u Tadićevo ime molio da zajednički naprave implementaciju Ahtisarijevog plana. Jel vam je poznato da taj plan, taj Ahtisarijev plan podrazumeva nezavisnost tzv. Kosova?To je radila država, to su radili ti ljudi u ime države na našu sramotu, na našu nesreću, otvoreno i javno. O tome su govorili i dogovarali se sa kojekakvim zvaničnicima raznih država, što evropskih, što svetskih i sa tim ljudima ste vi delili stavove, prihvatili te njihove rezultate kao svoje da bi postali narodni poslanik. Jel vam za to treba neki film, neka projekcija ili da sedite malo bliže da biste to videli i razumeli?Na kraju krajeva, kakva je politika, vi nam objasnite, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, ovih ostataka od reslova DS, što danas hoće državu ponovo da ruše, što hoće opet da pale Skupštinu, opet da odavde uzimaju šta se kome dopada da bi oni bili na vlasti. Jel te ljude predstavljate politički danas ili ste im samo bliski? Evo objasnite nam pošto od njih ne može čestit čovek jednu reč da čuje. Šta vi to predlažete geniji za KiM nakon što ste sve temeljno uništili i temeljno upropastili ili je možda istina da ne smeju ništa da kažu jer nemaju šta da kažu? Nikada ih nije zanimalo Kosovo, nikada Metohija, nikada srpski narod gde god živeo. Zna se šta ih je samo zanimalo, samo pare, samo moć i samo vlast. Jel znate vi nešto više od toga na tu temu, evo da podelite sa nama? Reklamiram član 109.Gospodine predsedavajući,

nije zaslužio da mu izreknete i to dve opomene. Nije se uvredljivo izražavao i odnosio prema kolegama, vodio je raspravu. Da li ste to sviđa nekome ili ne sviđa – to je sada drugo pitanje. Vi lični animuzitet prema Nemanji Šaroviću sprovodite ovde u Skupštini. To je veoma loša ...

nego i na osnovu člana 103. stav 7. i člana 107. da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?(Milorad

toga.Dakle, krajem 2007. godine Borko Stefanović, Dragan Đilas, Vuk Jeremić su vrlo rado boravili u Američkoj ambasadi kod Dženifer Braš. Ako se dobro sećam, tom prilikom su izrazili, Dragan Đilas, pre svega, nezadovoljstvo ambasadorom Rusije, Konuzinom.Dakle, Dragan Đilas se predstavio kao veliki borac protiv ruskog uticaja, Borko Stefanović je tražio da Amerikanci skrenu pažnju Albancima da se, zbog pobede Borisa Tadića, ne proglašava nezavisnost divlje države Kosova, sve dok Boris Tadić ponovo ne bude izabran, što im je i učinjeno.Znači, Boris Tadić je 14. februara, koliko znam, položio zakletvu, a 17. februara kosovski Albanci su proglasili nezavisnost, sa nekima od njih. Dakle, to je bilo vreme vlasti DSS i DS, na njihovoj listi se našao i gospodin Ševarlić, bez obzira što je, takođe mogao da vidi ove depeše „Vikiliksa“.Ono što želim da kažem je da se ne ogrešimo malo o pijacu na Paliluli. Ovde je dosta toga negativno rečeno, zbog jedne pijace koja zauzima 12.000 kvadrata. Ona je nama poljoprivrednicima veoma značajna zbog prodaje poljoprivrednih proizvoda, pre svega u nepovoljnim vremenskim prilikama, a s obzirom da se radi o zatvorenom prostoru, vi svakako u Beogradu, gospodine predsedavajući, znate da kvadrat zatvorenog prostora dostiže i više hiljada evra. Tu ima negde sedamdesetak lokala, 50 tezgi, tržni centar, itd., itd., rashladni uređaji, vitrine, itd. Sve to ukazuje da ta investicija koja je bila milijardu i po ili 12 miliona evra, na 12.000 kvadrata svakako nije dopingovana, a nama poljoprivrednicima i te kako to znači, jer bez pijaca, bez prodaje teško ćete plasirati svoje proizvode. Oni koji se zalažu da poljoprivrednici imaju poznatog kupca, svakako ne treba tako negativno da govore o pijacama. Hvala.

lepo.Dakle, ja nisam spominjao ni jedno ime. Drugo, šta je bilo pre mog ulaska u Skupštinu, zaista ne znam, niti moram da pratim to. Ja se nisam bavio politikom, ali jedino što sigurno znam jeste da su do tada, uključujući te izbore 2012. godine, Srbi na KiM mogli da učestvuju na izborima.Postavljam pitanje – da li će Srbi na KiM moći da učestvuju na ovim izborima sada koji će biti raspisani?(Aleksandar Odlično, hvala lepo. sedeli u istoj poslaničkoj grupi, odnosno bili na listi iz koje su nastale poslaničke grupe među kojima su bili narodni poslanici koji žive na teritoriji KiM, učestvovali na izborima, za njih tamo glasali neki ljudi i za druge koji su se kandidovali na našim izborima i onda ovde sedeli najnormalnije, predstavljali nekoga. Vi se sad tome čudite i pitate se da li je to moguće?Ne znam koga predstavljaju danas, verovatno ste u pravu što kažete da mnogi od njih nemaju ni dva glasa iza sebe. Verovatno ste u pravu, ali ti su vam ljudi živi dokaz, laži koje su sami iznosili i koje ste sa njima delili, da nema pravo naš narod da glasa na KiM, da nije mogao ili neće moći. Kako? Eto.

Za Srpsku listu, ako ste to možda propustili da primetite, koju jesu politički podržali Aleksandar Vučić, SNS, ali i svi drugi, i, pazite sad, ne samo iz parlamentarne većine, nego i iz opozicije u Srbiji koji su svesni ljudi, razumeju koliko je važno da imamo zajedničku, jedinstvenu, složnu politiku na KiM baš da bismo zaštitili naš narodni interes tamo. Za tu listu glasalo je, čini mi se, 98% naših sunarodnika na KiM.To vam je odgovor na pitanje – kako ti ljudi doživljavaju pitanja ko njih štiti, kako ti ljudi razumeju ko je na njihovoj strani, kako ti ljudi razumeju ko je njihov, ne samo zaštitnik, nego čovek koji je u stanju da izbori ono što je dobro za njihove interese. Naravno, Aleksandar Vučić, naravno, svi mi koji smo tu politiku sledili, zagovarali i podržali Srpsku listu, između ostalog.Znate li da nisu bili svi na toj istoj strani? li znate da su postojali i oni koji su išli protiv Srpske liste, protiv narodnog jedinstva na KiM, protiv autentičnog predstavljanja naših političkih stavova, nego su radili za to da se nekako, šićardžijski, pilićarski, ogrebu negde za neki mandat, ako ikako bude moguće, da bi prodavali naše nacionalne interese, da bi prodavali naš narod tamo, da bi se umilili svima onima koji nam u Prištini ne misle dobro, a znate koliko ih samo ima.Ti koji su bili na drugoj strani, to su ovi sa kojima ste vi učestvovali na izborima 2016. godine za naš parlament ovde. To su Dragan Đilas, to je Vuk Jeremić, to je Rada Trajković, to je onaj Rašić koji na tečnom albanskom kaže – ja sam Kosovar, molim vas glasajte svi za mene. Znate li koliko su dobili glasova?To je bilo toliko smešno, mi smo čitali te podatke ovde, od mesta do mesta gde su Srbi glasali, negde nula, uglavnom nula, negde jedan glas, negde dva. Znate ono kada neko greškom promaši broj pa slučajno zaokruži nekoga koga nije hteo.Naravno da nisu nijedan jedini mandat osvojili, ali to je bilo bukvalno, kad se sve sabere na nivou statističke greške. To vam je najbolji mogući odgovor gospodine Ševarliću šta misle Srbi na KiM, ko za njih radi, ko njih štiti, ko je u stanju da se za njih izbori. Prema tome i ti ljudi glasaju, 90 i plus posto za Aleksandra Vučića, SNS i politiku koju sprovodi Vlada Srbije, koju brani i zastupa ova parlamentarna većina.Ovi sa kojima ste na izbore izašli, toliko da i upravu ste kada kažete gospođo Jovanović, možete samo ruke da raširite i kažete – pa za njih ne glasa više niko, njih ne predstavlja više niko.Sada nam samo recite na samom kraju, smo se razumeli ko se ovde za srpski narod na KiM bori i ko se ovde ne samo zalaže, nego je u stanju da za njih na teškom terenu, na terenu na kom su svi protiv nas, ipak dobro osvoji.

Tako da svaki govor bilo čijeg predstavnika iz ranijeg ili ovog režima o podeli KiM jeste bumerang efekat za Republiku Srbiju. Nadam se da je to građanima jasno, ako nije jasno poslanicima pojedinim u ovoj Skupštini. Nikad se nisam zalagao za neki drugi koncept.Što se tiče izbora, molim vas, možemo da razgovaramo i drugačije. Ajde da formiramo jednu nestranačku grupaciju i da vidimo koliko će ta nestranačka grupacija dobiti glasova na sledećim izborima

Dve stvari gospodine Ševarliću.Prvo, ne možete, pošto već dolazite iz redova onih koji nama svako malo zameraju na patriotizmu i govore da smo ne znam kakvi izdajnici, da smo ne znam šta prodali, da najviše to rade Aleksandru Vučiću.Pa jel su ovi ljudi koji su sedeli sa vama do juče u poslaničkoj grupi zajedno dolazili ovde u Narodnu skupštinu sa onim transparentima na kojima piše „Vučić izdajnik“? Jel su nosili transparente „Vučić nije moj predsednik“?

jel ste čuli da je 17 svetskih država upravo zahvaljujući neumornom radu Aleksandra Vučića povuklo priznanje tzv. nezavisnosti Kosova? To se desilo u praksi, to se desilo u stvarnom životu, to je bilo stvarno, a ovi sve vreme pričali – vi ste izdajnici. Oni pričali, mi nešto izdali, mi nešto prodali, a mi obezbedili da naš narod može da živi sigurnije i materijalno zbrinutiji nego ikada ranije. Taj narod sam kaže gospodine Ševarliću – pa, da tako je. Naš narod sam kaže – Aleksandar Vučić se brine o nama i pokazuje da nam je stalo i može to da nam obezbedi što obeća i zbog toga i za njega glasaju.Sada, glasaju.Sada, vi nas optužujete za izdaju, a onda kažete – ali, ne može, nije u redu da mi sad govorimo na temu ko je šta više učinio i više pomogao. Nije to ni pošteno ni korektno ako ćemo da pričamo iskreno.Dakle, to je prva stvar koju imam da vam kažem. Ljudi sa kojima ste sedeli do juče, ne znam da li sedite i dalje, evo, verujem vam da ne sedite, ali oni te stvari govore na naš račun, oni te optužbe bez stida i srama nama pokušavaju da prikače na leđa, a onda kad mi kažemo - hajde da izmerimo, hajde da pokažemo šta ste vi uradili 2004, šta ste uradili 2008. godine, hajde da pokažemo jeste milion i jedan put tvrdili otvoreno u medijima da ste protiv Srbije na KiM, e da bi se dodvorili što međunarodnim predstavnicima ili prištinskim vlastima.Ti ljudi, gospodine Ševarliću sa kojima ste listu delili, koji su izašli na izbore, i pokušali protiv srpske liste da igraju, pa nisu dobili ni jedan posto glasova. Ta Rada Trajković, koliko je puta pričala da su naši napori da pomognemo našem narodu tamo, remetilački faktor. Koliko puta su pričali da se time Beograd meša i pokušava da uništi sve ono što su oni, veliki geniji, koji nemaju dva glasa iza sebe, pokušali da ostvare od 1999. na ovamo, a šta su i koliko su ostvarili, sve sam vam već rekao.Dakle, gospodine Ševarliću, to su stvari oko kojih moramo da se razumemo. Da li vi znate za neki drugi plani, neki novi plan Đilasa, Jeremića, ovog Obradovića, Ljotićevca, nekog trećeg, petog, nije bitno, ko pripada toj strani, koji u nas upire prstom, a mi spašavamo što god možemo na terenu na kom su oni sve upropastili što god su mogli, na kom su već sve prodali, sve uništili. Gledali gde će granicu da postave između Srba i Srba, gledali sa kim će da se dogovore, kome da se umile, da dobiju malo više međunarodne podrške i malo podrške za svoje međunarodne karijere, da mogu po belom svetu da troše pare koje nikad zaradili nisu, a sve na račun državnog suvereniteta i srpskog nacionalnog interesa. Dakle, to su stvari oko kojih moramo da se razumemo, gospodine Ševarliću.

prema saopštenju koje je bilo, a nisam bio ja jedini sinoć prisutan na toj premijeri, bili su i drugi poslanici ovde prisutni, spominje se ime, i nisam naveo uopšte ime da ne bih izazivao polemiku. Vi ste insistirali da se kaže ime. Ja ga ne bih saopštio.

Koju god depešu „Vikiliksa“ da pročitamo, gospodin Ševarlić za nju nije čuo, ali je čuo i gledao je, kaže, na filmu depešu „Vikiliksa“ iz 2012. godine gde Nebojša Stefanović, po njegovim rečima, tada potpredsednik Vlade Republike Srbije, nudi Amerikancima podelu Kosova.Svako ko se iole bavi politikom, prati politička dešavanja na političkoj sceni Srbije, zna da je Nebojša Stefanović te 2012. godine izabran za predsednika Narodne skupštine. Niti je bio ministar u Vladi, niti je bio ministar unutrašnjih poslova, a pogotovo nije bio potpredsednik Vlade Republike Srbije.Oni koji su nam napravili gotovo nerešiv problem, gotovo nerešiv problem na Kosovu i Metohiji, gospodine Ševarliću, su oni sa kojima ste vi izašli na izbore 2016. godine, to su DSS, DSS, Dveri i to su oni sa kojima ste danas u savezu, Dragan Đilas, Boris Tadić, Vuk Jeremić i njima slični. Oni su hteli da se otresu KiM kao balasta. Malo zbog para, malo zbog obećanja da ćemo lakše da uđemo u EU, malo zbog toga što su inače političke neznalice i ne umeju da rešavaju bilo koji problem, pa ni problem KiM, jer su oni samo stvarali probleme, oni ni jedan problem nisu rešili.Vi nam držite lekcije o patriotizmu, vi ste bili u savezu i dan danas ste u savezu sa čovekom koji je direktno 2006. godine učestvovao u razbijanju državne zajednice Srbija i Crna Gora, mislim na Vuka Jeremića. Objavljeni su transkripti razgovora Vuka Jeremića, tada savetnika Borisa Tadića, služio je vojsku kod Borisa Tadića u predsedništvu Republike i ambasadora, tada Srbije i Crne Gore u Moskvi, onog Roćena, gde kažu – mi smo j… majku Srbiji i Crnoj Gori. Onda u 2019. godini, ovdeu Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu lupamo se u junačke grudi, mi smo za odbranu srpskih svetinja na KiM, mi smo za odbranu srpskih svetinja u Crnoj Gori, ne damo Ostrog itd. A učinili smo sve

u Vladi Vojislava Koštunice. Juče bio na skupu koji je organizova Dragan Đilas u Domu sindikata.Taj veliki moćni Savez za Srbiju ne može da skupi u Domu sindikata više od hiljadu ljudi.

Šiptari proglasili lažnu državu KiM. Svaki dan nam Slobodan Samardžić drži lekcije o patriotizmu, o tome kako Srbija ne treba da uđe u EU. On, Marko, predaje na Fakultetu političkih nauka – politički sistem EU, objašnjava objašnjava studentima kako funkcioniše EU. Decu je poslao na školovanje u EU. Zašto ih nije poslao na neki drugi deo sveta? To je taj lažni patriotizam, to je to licemerstvo, to je taj besmisao kad se pravite da ste nešto, a u stvari ste ništa.Ostavili ste nam državu u razvalinama, kamen na kamenu nije ostao tom Aleksandru Vučiću o kome vi pričate sve najgore. Sve ste nam upropastili i zajedničku državu sa Crnom Gorom, prećutali ste 2004. godinu, prespavali ste 2008. godinu. Državu ste nam doveli do bankrota. Onda kažete – e, ali ja sam gledao film u kome se čita neka depeša gde Nebojša Stefanović 2012. godine, kao potpredsednik Vlade, nudi Amerikancima podelu KiM.Kada ste ste tako veliki Srbin i veliki stručnjak za poljoprivredu, zašto ne odete u Gnjilane malo da držite predavanje Srbima o tome kako se uzgaja kukuruz? Zašto malo ne odete u Prištinu? Što malo ne odete u neki drugi deo Kim gde žive Srbi? Lako je biti veliki Srbin ovde u Beogradu i držati patriotske pridike, neko nudi podelu, neko traži podelu itd. Što ne odete malo na KiM?

znate šta kažu ljudi? Kažu da nikada više nije stizalo para iz budžeta Republike Srbije za puteve, za škole, za bolnice, za univerzitet.Bio sam na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Bolje izgleda zgrada Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, nego ijednog univerziteta u centralnoj Srbiji.To je dokaz koliko se Aleksandar Vučić, koliko se Vlada Srbije bore za KiM. Ali, mnogo bi nam lakše bilo, bolja bi nam startna pozicija bila da nije bilo pogubne politike Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Samardžića i svih onih sa kojima ste vi i vama slični u savezu.

tačno. Ja zato nisam… Zato što ja nisam imao taj dokument kod sebe u rukama da bih mogao ovde da ga pokažem, zato nisam ni hteo da spominjem ime i prezime. Molim vas.Što vas.Što se tiče odnosa prema ovima drugima, to vi najbolje znate. Tada ste radili zajedno u Skupštini i na drugim mestima. Marković** Zahvaljujem, predsedavajući.Kolega Orlić je u jednom od svojih prethodnih javljanja govorio o zajedničkoj retorici, odnosno o retorici koju je usvojio jedan narodni poslanik, koji nije više u sali, nažalost, Nemanja Šarović, od Marinike Tepić, Boška Obradovića i ostalih, i nažalost takvih primera je dosta, ali ako ste se pitali zbog čega je usvojio tu retoriku Marinike Tepić, Boška Obradovića i ostalih, pa to je zato što se informišu iz istog izvora.Dakle, izvora.Dakle, oni se zajednički informišu isključivo preko onog časopisa, „Tabloid“, koji uređuje Milovan Brkić, pa onda taj govornik, koji nije nažalost više u sali, kada mu ponestane argumenata onda uvek vadi one teme, nekakav hotel, nekakav ric i sve ono što je mogao da pročita u „Tabloidu“ Milovana Brkića.Ali, dame i gospodo narodni poslanici, današnja sednica prolazi u atmosferi kampanje koju organizuje jedna televizija. U pitanju je televizija „N1“, kao deo jedne kompanije, a to je ona Šolakova „Junajted medija“. Ta kampanja služi kao dodatan pritisak na državne organe, neka državna preduzeća, ali i kao politički pritisak usmeren protiv nekih državnih funkcionera, prvenstveno premijera Srbije, ali i predsednika Srbije i sve to zamaskirano, tobože pričom o gušenju medija, medijskom mraku, cenzuri, otprilike kako vlast SNS guši televiziju „N1“ i ostale besmislice koje svaki dan možemo da slušamo.Onda slušamo.Onda se ispostavilo da iza te priče, u stvari stoji isključivo finansijski momenat. Dakle, u pitanju je poslovni odnos dve firme, dva preduzeća, dve kompanije, dakle, čisti poslovni odnos, pregovori oko komercijalnog ugovora, konkretno istekao je ugovor jednoj od tih firmi, e onda su ovi iz „N1“ otpočeli hajku i harangu i protiv „Telekoma“, protiv države, protiv Vlade Srbije, Vučića i to traje svaki dan, evo već nedeljama i to postaje polako glavna tema državi.Dakle, samo zato što je njima istekao ugovor i zato što su oni nezadovoljni poslovnom ponudom „Telekoma“, mi sada svaki dan moramo da slušamo besmislice kojima nas danima obasipaju na svojoj televiziji.Dakle, da bi ljudi shvatili, ovde je u pitanju čisto poslovni jedan spor koga televizija „N1“, zloupotrebljava danima u dnevno političke svrhe.Ovde je u pitanju čisto politička kampanja koju su oni nazvali da se vidi „N1“ i one njihove, kako oni to zovu haštagove ili heštegove, šta god to značilo i onda imamo okrugle stolove, emisije, konferencije, mitinge u poslednjih dana, evo vidim da zakazuju i mitinge i posebno kampanju laži, lažnih vesti, zamena teza koja se vodi protiv državnih institucija i preduzeća.Dakle, radi istine, „Telekom“ je dao više ponuda, između ostalog i ponudu da se „N1“ besplatno emituje sve do okončanja pregovora, dakle do konačnog rešenja tog spora, a „Junajted medija“ je na to odgovorila tako što je obustavila pregovore, tako što je prekinula pregovore. Na taj način oni su poslali poruku da nikada, zapravo, i nisu želeli da dođu do kompromisa, da dođu do dogovora. Ali je još važnije što su oni na taj način, zapravo ogolili svoju poziciju i pokazali da im je ovde u celoj toj priči bio bitan isključivo finansijski momenat, a ne nikakva medijska sloboda, gušenje medija i ostalo što su navodili. I najvažnije niko nigde nije zabranio televiziju „N1“, nego su oni sami sebe isključili iz pregovaračkog procesa.Treba napomenuti, predsedavajući, još jednu stvar, a to je politička kampanja koja se iz tih medija vodi protiv premijera Ane Brnabić. Šta je greh Ane Brnabić u ovom slučaju? Greh je što je primetila i iznela da je „N1“ zapravo, postala bezmalo, pa politička partija. A istina je da televiziji „N1“ fali još jedino da skupe potpise i da se registruju i u tom slučaju bi imali sve elemente političke stranke. Dakle, imaju kampanju, imaju haštagove, ili heštegove, kako se to već kaže, svaki dan, 24 časa dnevno vode kampanju protiv Vučića, protiv Vlade Srbije, Srpske napredne stranke, imaju politički program, taj politički program se zove – kako srušiti Aleksandra Vučića i kako dovesti Dragana Đilasa na vlast. Dakle, sve je tu.Evo, ja im predlažem da se lepo registruju, očekujem i da se kandiduju na izborima, da skupe 10.000 potpisa i da počnu, polako, da predstavljaju svoj politički program, ne znam samo ko će biti nosilac njihove liste, da li Šolak, da li Đilas, možda Jugoslav Ćosić, ali u svakom slučaju više će šansi imati na izborima „N1“ televizija, nego Savez za Srbiju.Zahvaljujem. **Veroljub Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.Izvolite. **Milija se.Šta da kažemo o ovom Zakonu autentičnog tumačenja? Mislim da je ovo potrebno da uradimo i u jednom delu ne želim nikad da kažem nešto protiv ljudi koji se bave svojom profesijom, konkretno mislim što kažu malo pre i za naše advokate, za ove izvršitelje, ali izvršitelji koji su nekada ranije radili, za vreme kada su radili preko suda, bilo je malo drugačije. Jesu ljudi bili sa srednjom školom, ali su imali više razumevanja. izvršitelji koji su veoma aktivni, koji su u jednom delu imali mogućnost za vrlo kratko vreme da se obogate, sve su to stvari o kojima možemo pričati, a ima puno argumenata na štetu građana, a za njihovu dobrobit.Neke stvari sada menjamo i to je dobro. Dobro je da imamo mogućnost da obezbedimo da se slobodnije naši građani koji imaju neka dugovanja, a da mogu da se osećaju da nemaju problema, ali sa druge strane, ovim ćemo sada neke stvari rešiti.Malo pre govorimo o problemima u pravosuđu, kako je u pravosuđu veoma loše, kako je u jednom, kako je u drugom. Evo, svedoci smo današnjeg današnjeg dana da policija, tužilaštvo i da pravosuđe radi svoj posao, gde ljudi koji su uradili nešto loše ili se sumnja da su uradili nešto loše da će odgovarati pred zakonom.Ranije sam ja govorio, za vreme 2017. - 2018. godine, vezano za vezano za Železnicu, kako je veliki problem u delu pruge koja ide od Niša prema Svrljigu, Knjaževcu, da je pruga u lošem stanju, da su po toj pruzi išle cisterne sa povećanom količinom određenih sastojka, gde se dešavao veći broj

to bi bila katastrofalna situacija, bila bi ekološka bomba.Ja sam o tome govorio više puta. Čak su i ljudi, koji su stručni, iz Železnice govorili da su te cisterne preopterećene, da zbog toga ima ispadanja tih cisterni i dešavaju se loše stvari.Očekujem da, ovo su sada elementi, država radi svoj posao, da pravosuđe radi svoj posao i da niko nije zaštićen pred zakonom. To je velika stvar za sve nas, da niko nije zaštićen pred zakonom, ni ministri, ni državni sekretari, ni poslanici, ni predsednici opštine, ni ljudi.Svi koji rade u interesu građana i rade po zakonu, oni nema od čega da se sekiraju, nema čega da se plaše, ali zato svi oni koji rade samo za svoj džep, niko ih neće zaštititi pred zakonom i zato pravosuđe, siguran sam da radi svoj posao na najbolji način i onako kako se može.Prema tome, setimo se nekog perioda ranije kada su za sudije gubili svoja radna mesta zato što se nisu svideli nekom političkom lideru. To je bio neki period 2010, 2011. godine, kada su to vreme vladali neki drugi. U tom periodu veliki broj sudija je izgubio posao. Kasnije su te sudije vraćene na posao i nastavili su da rade.Još jednom, dragi moji prijatelji, kolege, država radi svoj posao. Svi oni koji su kršili zakon odgovaraće pred zakonom. To je neminovno i to se pokazalo i sada, pokazaće se i na dalje.Država Srbija, predsednik države i svi mi radimo u interesu svih građana. Ja govorimo o problemu jugoistoka Srbije, jer želim da tamo se ulaže više, da se radi i na završetku puteva, na završetku izgradnje pruge, da se radi na obezbeđivanju kvalitetnih i vodovoda i kanalizacije, da se obezbede. Nova radna mesta na jugoistoku Srbije jesu i mogućnost tamo ljudi da ostanu da žive.Što se tiče poljoprivrede, i na tome želim da radimo. Država Srbija će sigurno raditi svoj posao na najbolji način. Mi ovde radimo svoj posao onako kako treba. Ima neko ko ne misli tako, ali sutra, kada dođe vreme, evo, vrlo će to brzo doći i vreme, građani će reći onaj ko vredi dobiće podršku građana, da li je to lokalna samouprava, da li je to mesna zajednica, da li je region, da li je država.Ja sam siguran u jednu stvar, da najveći broj naših građana će podržati ljude koje vrede, a predsednik Srbije je čovek koji je za sve nas, mogu da kažem, kišobran, sve nas pokušava da na neki način pomogne da se svuda grade i da se svuda radi, ali jedna stvar sigurna da niko ko je grešio neće biti zaštićen.Još jednom, ja ću kao predsednik USS podržati sve ovo, da se radi za dobrobit svih, ali sa akcentom na sela, na poljoprivredu, na jugoistok Srbije i na taj način ići napred i cela Srbija.

praksa je nametnula jednu ovakvu potrebu i ja lično smatram da se ovaj problem neće razrešiti sa autentičnim tumačenjem zato što bi trebalo 551 autentično tumačenje da bi se ovaj zakon protumačio na pravi način ili da bi se opravdali mnogi, ja slobodno kažem, nezakoniti postupci javnih izvršitelja.Ovo jeste došlo u Narodnu skupštinu, da Narodna skupština da autentično tumačenje pod pritiskom, na molbu ili sasvim je sve jedno jedne profesije tj. advokatske profesije.Ne treba ovo čitati ni tumačiti kao atak na jednu određenu profesiju i nema skupine da li je to politička stranka, da li je određena firma, da li neki državni organ gde svi ne valjaju. To, prosto, nije tačno i mi to tako ne doživljavamo i ne želimo to da kažemo. Ovde je problem sa primenom, odnosno, da budem precizan, sa naplatom potraživanja nakon završenog postupka imaju advokati zato što bi trebalo ponovo overavati taj predlog za izvršenje. To i usporava i poskupljuje postupak, ali ima jedna stvar, poštovane kolege, koju bi trebali imati na umu. Sve prolazi, poslanički mandat, saziv, ali ono što mi izgovorimo, što uradimo ostaje.Evo, ovde ja imam beleške kada je ovaj zakon 2011. godine, Zakon o obezbeđenju i izvršenju, 5. aprila 2011. godine, kada se o njemu govorilo, kada se raspravljalo ovde u Narodnoj skupštini i veoma je zanimljivo šta su o tom predlogu zakona tada govorili poslanici SRS, a šta su govorili sadašnji guverner Narodne banke Republike Srbije i direktor, na primer, preduzeća „Putevi Srbije“ ili „Koridori „Koridori Srbije“. Sve to ovde ostaje zabeleženo. Ovde je rasprava u načelu bila u skupu tih tada pet zakona, objedinjena rasprava, a ovde su samo diskusije poslanika SRS na amandmane koje smo mi podneli.Ovo kada sam rekao šta je govorio guverner NBS i i direktor Koridora Srbije, govorili su i negativno se izjašnjavali o ovom zakonu. Trebalo je tu pratiti jednu nit. Mi smo to očekivali. Nismo mogli 2012. godine, pripadnici ili vlast SNS, odmah nakon dolaska na vlast, da promene taj zakon, ali su to mogli već, sada da ne određujem vreme, godinu ili dve posle toga, nego tu nije postojalo dovoljno volje.Ustav na najprecizniji način ne definiše šta je sudska vlast.

smo jedan deo izuzimanja u to vreme od privrednih sudova, pa je oformljen APR, pa onda smo posle imali i pojavu notara. Sećate se koja je uzbuna bila kod advokata kada su notari trebali da preuzmu određen deo sudske nadležnosti?

Srbije.Neko je danas pričao da se popravlja zakon, da se nešto menja, a ne popravlja se. Osnovna suština jeste pod pritiskom javnosti Srbije, građana i akcije u kojoj je učestvovala SRS i prikupila preko preko 100 hiljada potpisa i mogu da vam kažem da su građani Srbije prilikom potpisivanja izjašnjavali se veoma, veoma loše o izvršiteljima. Hoću da verujem da od 217, odnosno 214 izvršitelja, plus tri zamenika, da postoje i čestiti ljudi, ali, prosto, ne dozvoljava im ona većina, a zna se dobro da je u pretprodaji jedno izvršilačko mesto, da ga nazovem tako kolokvijalno, koštalo i 50.000 evra. Prve javne izvršitelje je postavio ministar Snežana Malović, čini mi se. Manji deo izvršitelja je postavljen sada pod vlašću SNS, ali to ne oslobađa vas odgovornosti i odnosa tih izvršitelja prema građanima Srbije.Mi smo poznati, srpski radikali, da volimo da pričamo sa vama i da baratamo činjenicama. Ovde ja imam jedan konkretan zaključak o sprovođenju izvršenja, gde je osnovni dug bio nepunih 30.000 dinara, 29.800 dinara,

paušalno poštanske usluge ili poštanska dostava. Pa, svako od vas je ponekad imao potrebu da pošalje nešto post-netom. Evo, koleginica iz Pošte je tu i zna da to košta do sto dinara, otprilike, ako to nije sada preterano bogat skup… ili do 180 dinara, to ako se šalje najbržom mogućom poštom. ovde je 1.200 dinara naplaćeno za to. Put izvršitelja od mesta njegove kancelarije do mesta izvršenja, 30

Iz Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ovakav kakav jeste, sada je ostavio jednu takvu mogućnost. Ko se pojavljuje kao izvršni poverioc, u principu?

ređe se pojavljuju, odustala su javna preduzeća u Srbiji, to meni kažu – sramota nas je koliko javni izvršitelji uzimaju od naših komitenata, od naših potrošača, vode, iznošenja smeća ili neki drugi javnih uslova koje koriste građani, pa su neki počeli da odustaju, nego razgovorom i nekim drugim načinom pokušavaju da naplate svoje odluke.Ovde mi, na neki način, potiremo i francusku buržoasku revoluciju koja je imala za zadatak da napravi tu, izvrši podelu vlasti. Ovde podela vlasti ide na štetu sudske vlasti. Od koga? Pa, od strane izvršnih organa, od strane izvršne vlasi, iako je ona deo i te sudske vlasti gledajući kroz Ministarstvo pravde i slično.I, onda ovde ko ima mogućnost da dobije, ne onaj ko je jači i u pravu, ovde ima mogućnost da dobije onaj ko je bogatiji i tačno tamo kad spisak, Poreska uprava Republike Srbije kaže ko su njeni dužnici, a onda ko su najveći dužnici, da li se tu sprovodi izvršenje? Pa znate dobro da se ne sprovodi.Ogromna je razlika između onoga na čemu insistira SRS da se izvršenje vrati u nadležnost sudova. Rekao je neko od kolega da su ti sudski izvršitelji bili uglavnom ljudi sa četvrtim stepenom stručne spreme, ali njihova veština i mogućnost da na najracionalniji, najefikasniji način omoguće naplatu izvršnom poveriocu i omoguće, odnosno zatraže obavezu od izvršnog dužnika da to uradi na najjeftiniji i najbolji način. Da li je to funkcionisalo najbolje? najbolje? Nije. Da li je tu nešto trebalo menjati? Pa, svakako da jeste. Ali, sigurno nije trebalo na ovakav način to uraditi.Sad vi možete da kažete, ovaj jedan primer koji ću izneti, koji Boga mi mnoge građane dovodi u zabrinuto stanje. U državi Srbiji brojke su različite. Kaže se da godišnje ode oko 51, 52 hiljade, sada da ne iznosimo statističke podatke, gde je preko 90% roditelja, uglavnom mladih, stručnih ljudi, podržavaju odlazak njihove dece u u neke druge zemlje, odnosno države.Ja sam potpuno siguran da to nije svaki put zbog bolje ekonomske zarade, odnosno bolje zarade. Vrlo često je to i zbog nepravde koju određen broj stanovništva, odnosno građana Srbije doživljava, ne možemo reći od države. personifikuju neki izvršitelji, neki konkretni ljudi od strane tih ljudi. Znači, Srbija je 10 država u svetu kod koje je najbrži odliv, odnosno izlazak stanovništva.Potpuno sam siguran da to nije zbog nedostatka prirodnih lepota, da to nije zbog nedostatka ili manjka patriotizma ili ljubavi prema svom zavičaju, svojoj državi, nego i zbog nepravde i zbog tih nekih propisa koji ne dozvoljavaju nekim ljudima da budu ravnopravni u odnosu na neke druge.Mi imamo obavezu i to ćemo uraditi, ne mogu da kažem kada, sve dok građani Srbije to žele i dok oni nama daju podršku i kažu da žele da se javni izvršitelji zauvek izbrišu iz pravnog sistema države Srbije, mi sada imamo kao dualno obrazovanje, imamo i ovde dualni način, odnosno dualno izvršenje. Imamo još uvek i sudske izvršitelje i javne izvršitelje.Istina, sudski izvršitelji se pominju u neke dve grupe izvršenja, a to su radni odnosi i porodični odnosi. Valjda jedno zbog brzine i potrebe da se brzo odreaguje i znači može, i tu se kod radnih odnosa traži se brza intervencija, a kada su u pitanju porodični odnosi, valjda tu i zbog nečeg što je privatno i što bih ja rekao sveto, jer porodica treba da bude nešto sveto, valjda zbog toga u eksperimentu, pre svega DS nije smela da taj deo ili taj korpus pitanja poveri u ruke ljudima koji su prave haračlije.Ovde se ograđujem od određenog broja koji nisu takvi, ali da li može, ako može građanin ili stranka u postupku da traži izuzeće sudije, da li može da traži izuzeće javnog izvršitelja? Ne može. Može samo ako mu je određen mesno nenadležan izvršitelj. Ako je mesno nadležan pokriva određen broj viših sudova ili jedan viši sud i jedan privredni sud, e onda on ne može da traži izuzeće.Primer koji sam navodio o visini naknade ili nagrade ili kako god hoćete, za javnog izvršitelj ne bi bio tako drastičan i bolan da sud nije rekao da je ovaj dužnik u pravu. Dva puta je ovo naplaćeno. Nije jednom, nego dva puta. Pokazao sam vam, ilustrovao koji je to odnos glavnog duga i troškova izvršenja.Poštovane kolege, ako ste u stanju da ostanete pred ovakvim činjenicama i nemi i slepi, mi tu nećemo. Pa naravno, pokazuje sada da jeste. Jeste jer smo mi od oktobra meseca izašli sa konkretnim predlogom Zakona o obezbeđenju i izvršenju. Najpre, smo išli sa tim da se taj zakon stavi van snage, a onda smo pripremili jedan dobar Zakon o obezbeđenju i rešenju gde ne bi bili favorizovani ni dužnici, a ni poverioci. I ne bi bilo te treće strane koja bi se enormno bogatila kroz postupak izvršenja. Hvala.

nametnula potrebu da danas govorimo o donošenju autentičnog tumačenja. Ja sam na početku dala neke primere iz prakse zašto bi donošenje autentičnog tumačenja i zašto će pomoći i strankama u postupku, sa jedne strane, i advokatima sa druge strane. Prosto, povećanju stepena pravne sigurnosti u našoj zemlji.Smatram da nije potrebno autentično tumačenje za svaki član ovog zakona. Govorim o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Meni je jasno da postoje poslanici koji ne bi želeli da ovakav zakon postoji ili koji imaju predlog da se ukinu javni izvršitelji, ali takođe smatram i da je bilo potrebe za autentičnim tumačenjem baš svakog člana ovog zakona, takva potreba bi se pojavila.Nikako da napravimo razliku između donošenja zakona za vreme vlasti DS i SNS. Ja sam i danas govorila o tome, ali, evo, ponoviću. Dakle, 2011. godine bila je potpuno drugačija situacija. Moram da kažem da se nije baš najozbiljnije prilazilo problemima koji reguliše, odnosno pitanjima koja reguliše Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Pre svega, tada nije bilo predviđeno da izvršitelji imaju kao jedan od uslova za izbor položen pravosudni ispit. To se otklonilo 2015. godine. Znamo ko je 2015. godine bio na vlasti. Kao dodatnu kvalifikaciju, mi smo tražili da je završena i određena obuka.Takođe, zakon iz 2011. godine, podsetiću vas, oduzeo je pravo dužniku na osnovno pravno sredstvo, na pravni lek, a to je pravo žalbe. godine kada su izmene i dopune iz 2015, kada je zakon stupio na snagu, u tom periodu izvršni dužnici nisu imali pravo na žalbu, imali su samo pravo korišćenja prigovora i zahteva za otklanjanje što bih ja želela da kažem, a što se tiče tarife javnih izvršitelja, završiću u još jednoj rečenici, tarifu javnih izvršitelja ne donose sami izvršitelji, tarifu donosi ministar pravde.Poslednje pravde.Poslednje izmene, gospođa Kuburović dala je 23. decembra 2019. godine kada je korigovana tarifa iz 2016. godine. Prema tome, ne stoji baš konstatacija da mi ne želimo da popravimo stanje ili da i ove odredbe ovog zakona idu na bolje, jer postoji nadzor koji se vrši od strane ministarstva i postoje mere koje je ministarstvo preuzelo, upravo se tiču smanjenja tarife javnih izvršitelja. Hvala. Pravno na repliku, narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. **Sreto Perić** Simbolično, kad sam rekao da za 551 član moglo bi se tražiti autentično tumačenje, ne mislite valjda da onaj poslednji, kad kaže - zakon stupa na snagu tad i tad primenjivaće se, da i njega treba tumačiti? To je potpuno jasno. Ja sam na taj način želeo da skrenem pažnju na sve loše posledice ovoga zakona.Ima jedna stvar, koleginice, koju vi prenebregavate. Situacija je sad lošija po dužnike nego što je bila 2012. godine, kad je zakon počeo da se primenjuje. Jer, podaci o kojima smo mi govorili i gospođa Nela Kuburović kao ministar pravde je iznela koliko je nepokretnosti prodato u 2017. i 2018. godini. To nadmašuje kompletan period pre toga, od stupanja na snagu ovog zakona.Meni je potpuno jasno, kad se pričalo o reformi pravosuđa, kad su imenovane i birane sudije, da je to bilo kao da radite nekom svom protivniku, nekom svom neprijatelju, kao da ne radite u državi u kojoj vi živite i treba da uradite najbolje što je to moguće. I tad je u pravosudnom sistemu, uključujući i predsednika Vrhovnog kasacionog suda ili u ono vreme samo Vrhovnog suda, koja je bila spremna da kaže - dobili smo presudu. To je bilo strašno.Mi danas imamo odlične profesore pravnog fakulteta, imamo sjajne studente, imamo dobre pravnike, diplomirane pravnike koje prvi put biramo kao sudije. Evo, samo jedno ime, koje ne mogu a da ne pomenem, a to sa namerom da i drugi požele da se takmiče. Jedna mlada devojka, diplomirani pravnik, Tatjana Tešić, sve ocene desetke izuzev, čini mi se, Rimskog prava. Izvinjavam se ako nisam u pravu. Pravosudni ispit položila sa odlikom. Ona je danas, ako se ne varam, portparol Višeg suda u Beogradu.Ja verujem da to nije usamljen slučaj. Mi tako dobrih, mladih stručnjaka imamo. Na tome treba raditi. Na takav način se otklanjaju propusti i greške i nas narodnih poslanika u zakonodavnoj aktivnosti, a i sudija prilikom konkretnog donošenja sudskih odluka. Hvala vam, gospodine Arsiću.Ja sam takođe simbolično govorila kada sam rekla da nije svakom članu ovog zakona potrebno autentično tumačenje, jer sam želela zapravo da kažem da postoji dosta odredbi u glavnom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, koji jeste dobar.Kažete da je situacija lošija po dužnike. Ja ne znam kako situacija može da bude lošija po dužnike ako smo, kada smo govorili i o izmenama i dopunama ovog Predloga zakona, u prvi plan isticali pre svega zaštitu izvršnih dužnika, do te mere da smo morali na kraju da stavimo do znanja da smo svesni da postoje i izvršni poverioci i da smo svesni da su izvršni poverioci takođe građani Srbije.Jedno od najbitnijih i najosetljivijih pitanja je svakako pitanje srazmere koje se odnosi, s jedne strane, na visinu duga izvršnog dužnika, a sa druge strane na vrednost imovine izvršnog dužnika koja predstavlja predmet izvršenja. Kaže se da prilikom izbora između više sredstava i predmeta izvršenja javni izvršitelj po službenoj dužnosti vodi računa o tome da li se izvršenje sprovodi onim sredstvom i na onom predmetu koji su za izvršnog dužnika najmanje nepovoljni. Može da se promeni već određeno sredstvo i predmet izvršenja ukoliko postoji očigledna nesrazmera između određenog sredstva i predmeta izvršenja i visine potraživanja izvršnog poverioca.Prema tome, ovo je još jedan primer na osnovu koga bih ja zaključila da situacija nije lošija po izvršne dužnike.Danas u prvom delu sednice sam takođe govorila, ako smo ranije imali situaciju da može da se zapleni dve trećine plate a danas jedna polovina plate, i ako smo imali situaciju da se ranije radilo o dve trećine trećine penzija a danas o jednoj trećini, pa čak jednoj desetini penzije, to je takođe zaštita dužnika.Na kraju, samo da kažem, pošto smo na terenu situacije koja je navodno lošija po dužnike, ono što je bitno jeste da ovaj zakon ima socijalni karakter, iako se od Zakona o izvršenju i obezbeđenju zaista ne očekuje da ima socijalni karakter, ograničenja koja se odnose na prinudna izvršenja, na platama i naknadama izvršnih dužnika, na prinudna izvršenja kada je reč o penzijama, kada je reč o ograničenju na kojim stvarima izvršenje apsolutno ne može da se izvrši.I još jedna stvar o kojoj smo mi govorili kada smo usvajali izmene i dopune ovog zakona jeste da su izuzeta od izvršenja sva primanja koja se dobijaju na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici, da su izuzeta izvršenja i sva sredstva koja koriste državni organi za obavljanje svojih delatnosti, tako da se više neće desiti u Srbiji da se licitacija sprovodi na medicinskoj opremi ili na sredstvima za obavljanje delatnosti u okviru sudova, kako se ranije dešavalo. Hvala.